poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 29. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena in prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 29. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 21. januarja 2022, s sklicem seje.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospod minister,

Hvala